Idemo na sljedeću točku: - Godišnje izvješće o radu za 2007. godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka, Podnositelj: Agencija za zaštitu osobnih podataka; Koja je temeljem članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka

FranJo Lacko će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. bih ja volio možda da je i veće, međutim, u buduće ćemo vjerojatno i izdati posebno za vas jednu knjigu gdje ćete moći možda detaljnije vidjeti, usporediti znači naš rad, znači sa onim članicama U ovom izvješću smo ovaj puta probali prikazati i primjerima, znači naš nadzor u tijelima državne uprave, javne vlasti i svih onih koji vrše javne ovlasti, istovremeno, normalno prikazujući da ste vi kao znači tijelo a mi kao neovisna, znači nadležno nama i znači vama u neku ruku, da tako kažem polažemo račun, znači prikazati u njemu od trošenja naših sredstava, do naših znači naših znači djelatnika pa sve do znači onog što mi činimo na putu izvršavanja naših obaveza prema Europskoj uniji kada je u pitanju to područje zaštite osobnih podataka. Ja bih ovdje samo još, znači mislim da budem mogao više obrazloženja znači dati ukoliko bude vaših pitanja, dakle se osvrnuti malo znači na pojedine slučajeve koji su dakle bili u medijima. Znači ova agencija se morala uvijek potvrditi kao neovisno tijelo koje ima znači svoja stajališta, mora znači izvršavati zakon i ako su neka zakonska rješenja eventualno možda i eventualno nisu najbolja znači to svakako nije znači zadatak agencije znači da to ispravlja. Kroz ovo znači tu je dakle najviše bio spominjan znači registar hrvatskih branitelja i vi ste mogli možda primijetiti nedavno dakle u jednom časopisu znači da toliko detaljno neovisni stručnjak znači potpuno potvrdio znači da agencija dakle u svom radu je poštovala i poštuje znači zakon. Kad je u pitanju znači državna uprava i tijela javne vlasti mi smo znači ovdje dali znači da vidite znači da smo zakucali skoro na vrata svih ministarstava prvenstveno Ministarstva unutarnjih poslova koji je najveći inače u svakoj zemlji je on najveći voditelj znači osobnih podataka. Najviše zbirki ima. Pa sve znači do onih koji eventualno znači imaju određene agencije koje imaju znači pri tom možda manje tih evidencija i tek nekoliko zbirki. Koji je naš, znači mi ne skrivamo znači da smo pokušali i da prema onome svemu što je, što su stručnjaci i eksperti Europske unije koji nas redovno obilaze i prate znači po njima naše zadatke obavljamo dobro međutim svakako znači da imamo mnogo još obaveza i svakako da nismo sve naše zadatke obavili u cijelosti. To je znači da ćemo morati malo više znači u medije i više ćemo morati poučiti građane njihovim pravima i također morat ćemo znači tražiti znači da registar taj središnji, to je centralna baza podataka znači da se nekako više popuni znači da se ta obveza u većoj mjeri izvršava jer to je znači malo manje. U izvješću također vi ste ovdje primijetili da mi smo iako nam je staž nekako kratak da smo pokušali se prikazati i znači prema znači svim regionalnim udruženjima i europskima i na kraju da smo također zapravo već znači nas se prima prema članku 29. direktive Europske unije već nas je primilo više i ne kao promatrača nego znači kao stalnog člana koji znači izvršava znači sve one obveze i zadatke, sudjeluje znači u pripremama prijedloga za zakonske odredbe. Tu govorim kad je u pitanju Europa. I tako da možemo reći da na tom području smo praktički znači mi na području zaštite osobnih podataka znači praktički kao već u Europskoj uniji. Ja sam inače ovdje i naveo znači da naših obveza ima još dosta. Nismo baš sve ispunili u cijelosti međutim obzirom na broj ljudi, na sredstva i tako mislim da smo znači ipak ispunili sve ono što je bilo primarno i prioritetno. Jer eto kažem mi ćemo za zastupnike izdati jednu knjigu koju ćete dobiti negdje kroz 2, 3 mjeseca da bi mogli vidjeti da primjerice znači nema baltičke zemlje, a vi veličinu znate pa može služiti kao usporedbu koja ima manje zaposlenih od nas. Jedna Makedonija dakle čak i znate veličinu te zemlje ima 17 i tako dalje i tako dalje. Međutim ova agencija a i ja, mislim isto mogu reći znači da sam svjestan onoga što znači u ova dakle znači što naša država može imam niz drugih obaveza financijskih i ono znači sve što je prioritetno znači mi smo obavili. Evo ja očekujući znači ako bude kakvih pitanja da bi više obrazložio ja vam se zahvaljujem na pozornosti i hvala vam lijepo. Hvala. Izvjestitelji Odbora? Ustav, poslovnik, politički sustav? Informiranje, informatizaciju, medije? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Ivan Šantek. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Pred nama je godišnje izvješće o radu za 2007. godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka koja se dostavlja Hrvatskom saboru na temelju odredbe članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Sukladno članku 32. Zakona o zaštiti osobnih podataka Agencija za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće poslove od, kao javne ovlasti: nadzire provođenje i zaštitu osobnih podataka, ukazuje na uočene zlouporabe prikupljanja osobnih podataka, sastavlja listu država i međunarodnih organizacija koje imaju odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, rješava … /Govornik se ne razumije./ … Zakona za utvrđivanje povrede prava zajamčenih zakonom, vodi središnji registar koji, u kojem se objedinjuju evidencije o zbirkama osobnih podataka koje dostavljaju voditelji sukladno zakonu. Isto tako i temeljem članka 33. zakona agencije obavljaju i druge poslove. Temeljem važećih propisa financijska sredstva za rad osiguravaju se u državnom proračunu. Za 2007. godinu agenciji je u proračunu namijenjen iznos od 6 milijuna 945 tisuća kuna od čega je ostvareno odnosno potrošeno 6 milijuna 713 tisuća 813 kuna ili 96,7% od ukupnog iznosa. Potrebno je naglasiti kako je Zakon o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske u temeljnim pitanjima usklađen sa pravnom stečevinom zajednice te iako je praksa pokazala opstojnost i provedivost postojećeg zakona točka neusklađenosti koja se ogleda u članku 13. a koja se odnosi na transfer podataka u inozemstvo zahtijevala je dodatno usklađivanje u odnosu na članke 25. i 26. EU direktive 95/46. Kako je ove godine donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka istim je izvršeno daljnje usklađivanje sa člankom 26. direktive odnosno detaljnije je uređen transfer osobnih podataka iz Republike Hrvatske to je agencija u zadanom roku okončala izvršenje zadanih zakonodavnih mjera predviđenih za izvršenje u okviru pripreme Shengenskog akcijskog plana. U izvještaju su također primjerena i suradnja s tijelima Europske unije oko procesa pridruživanja Europskoj uniji. U poglavlju 8. izvješća detaljno je prikazana suradnja, sudjelovanje u projektima državnih tijela i tijelima javne uprave kao što su Ministarstvo pravosuđa, Središnji državni ured za razvojnu strategiju, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Vladin Ured za ljudska prava, Ministarstvo financija, Središnji ured carinske uprave, Vladin Ured za E Hrvatsku, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. U poglavlju IX. opisano je postupanje agencije na upite državnih tijela, pravnih osoba i građana. U 2007. godini zaprimljeno je ukupno 124 neupravnih predmeta, upita od čega je udio mišljenja 81, a udio ostalih predmeta, odgovora i očitovanja iznosi 43. Upiti gore navedenih subjekata uglavnom se odnose na sljedeće teme: upit u vezi dostave evidencija o zbirkama osobnih podataka i općenito obavezama voditelja zbirke osobnih podataka, prikupljanje podataka na primjer od strane osiguravajućih društava, korisnika raznih usluga i Dostava podataka. Upiti su se odnosili na dostavu, odnosno razmjenu podataka između državnih tijela najčešće MUP-a, objavu podataka najčešće na webu, iznošenje podataka iz Republike Hrvatske u druge države, uporabu video nadzora na radnom mjestu, neovlašteno davanje podataka drugim korisnicima, praćenjem prisutnosti na radnom mjestu, potpisne knjige i magnetske kartice, uporaba geometrijskih uređaja s karticama, upiti u većoj zaštiti posebnih kategorija osobnih podataka i biometrija kroz razne aspekte. Dalje su izdvojeni upiti i mišljenja za Ministarstvo unutarnjih poslova, za Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, sindikati. Na zahtjev voditelja zbirke osobnih podataka dana su mišljenja o adekvatnosti zaštite osobnih podataka u drugim zemljama. U poglavlju X. prikazan je pregled nadzora koji je provela agencija. Tijekom 2007. godine za nadzor je ukupno evidentirano 589 predmeta od čega su 543 predmeta postupano po službenoj dužnosti vezano uz zaštitu osobnih podataka, a u 49 predmeta temeljem podnijetih zahtjeva za zaštitu prava na zaštitu osobnih podataka, odnosno pritužbi građana i trećih osoba, sindikata, udruga i Uspoređuje i ukupan broj nadzora izvršen u 2007. s ukupnim brojem nadzora u 2006. bilježi se ukupan porast nadzora za 83 u odnosu na prethodnu godinu. Izvršavanjem nadzora utvrđivalo se stanje zaštite osobnih podataka i postupanje prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka, uredbu o načinu vođenja i obrasca i evidencija o zbirkama osobnih podataka, te uredbe o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka. Utvrđeno je da je još uvijek određeni broj voditelja zbirke osobnih podataka koje su bile predmetom nadzora nisu uspostavili i dostavili evidenciju o zbirkama osobnih podataka u središnji registar. Iz tih razloga u tijeku nadzora naložena je uspostava i dostava evidencija. U zaključku izvješća stoji da je 2007. godina označila potvrđivanje Agencije za zaštitu osobnih podataka kao subjekta nadzora i partnera u zaštiti privatnosti. Mnoge nove obaveze koje je agencija dobila potvrđuju da se Republika Hrvatska na području zaštite osobnih podataka uključila u načine i oblike djelovanja tražeći traženja najbolja rješenja za mnoge izazove i ukupnim djelovanjem koja se traže od jedne buduće članice Europske unije. Za određen broj propisa sada se pravovremeno traži i od agencije i pravovremeno dobiva mišljenje o zaštiti osobnih podataka u tim propisima. Rad agencije kao nadzornog tijela je očit i nije upitan. Kako ističu, podizanje svijesti građana, povećanje odgovornosti obveznika o zaštiti i primjeni privatnosti i povećanje informacijske sigurnosti, edukacija mladih o značaju ovog područja i dobro i učinkovito djelovanje na ispunjenju obaveza buduće članice su glavni predstojeći zadaci u narednom periodu. Iz svega gore navedenog vidljivo je da je Izvješće za prošlu godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka cjelovito i sveobuhvatno i Klub zastupnika HDZ-a će ga podržati. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ravnatelju. Čini mi se da način na koji se pristupa ovoj temi ima za cilj da se obezvrijedi ova tema, a to ne bi bilo dobro. Agencija za zaštitu osobnih podataka iznimno je važna institucija u našem pravnom sustavu. To je jedan od novijih instituta kojeg imamo. To je institut kojega uvodimo na tragu međunarodnih iskustava, pa i obveza Republike Hrvatske u postupku pridruživanja Europskoj uniji. Svjedoci smo bili proteklih godina na koji način i koliko često je došlo do kršenja prava građana upravo u ovoj domeni zaštite osobnih podataka. Rekao bih da rasprava o korpusu pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka praktički traje od onog vremena kada je problematizirani jedinstveni matični broj građana, odnosno kada je on ukinut kao javni podatak. međutim da se vratimo na Izvješće o radu agencije u 2007. godini. Nije to tako blistavo kao što se čini i kao što se želi prikazati na prvi pogled. I mi u klubu Hrvatske narodne stranke želimo ukazati na nekoliko vrlo važnih problema. Da bismo znali o čemu govorimo između ostaloga treba reći da u Agenciji radi 26 ljudi. To je veliko tijelo državne uprave. Ne znam hoću li pogriješiti ako kažem da ni u USKOK-u ne radi toliko ljudi. Dakle, 26 od toga ¾ visoko kvalificiranih ljudi radi posao između ostaloga 124 upita, odnosno neupravna predmeta. Impresivan je onaj dio nadzora, 5 stotina i nešto upita, rješenja, dopisa. Ali kad se sve zbroji i oduzme bojim se da 26 ljudi u toj agenciji ne radi punim kapacitetom. Iako činjenica je i to se iz ovog izvješća vidi da raste broj pritužbi, prijava građana, raste broj neupravnih predmeta, raste broj nadzora i za očekivati je da će u 2008. godini kapacitet ove agencije biti nešto bolje iskorišten. Koje su zadaće agencije? Zadržat ću se na jednoj. Ukazuje na uočene zlouporabe prikupljanja osobnih podataka. Kako to izgleda u praksi? Jedan od najeklatantnijih slučajeva je tzv. slučaj Erste investa koji se spominje u ovome izvješću. Naime, za one koji nisu pročitali izvješće ponovit ću da je zagrebačka HVIDRA prijavila i to ni manje ni više nikoga drugoga, nego Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, odnosno Upravni odbor Fonda branitelja da je nezakonito jednom privatnom trgovačkom društvu koje se zove Erste invest proslijedila veliku količinu osobnih podataka hrvatskih branitelja, a poradi izračuna vrijednosti njihova udjela u braniteljskom fondu. I sad što se događa? Dakle, taj sporni ugovor ministarstvo, odnosno upravni odbor potpisuje 21. siječnja 2005. godine. Na reakciju zagrebačke HVIDRA-e uključuje se agencija i zamislite utvrđuje da je došlo do prijenosa podataka putem CD-a, nekriptiranih podataka i to velike količine nekriptiranih podataka i da je prekršen čitav niz propisa o zaštiti osobnih podataka. Ministarstvo ispravlja grešku potpisujući jedan ugovor kojim će se zapravo štititi sigurnost tih podataka, ali kada? 19. studenog 2007. godine. 2005., 2006. i 2007. godinu jedno privatno trgovačko društvo je moglo dobiti i raspolagati sa svim podacima s kojima Sabor ne može, a to su podaci iz registra branitelja. To je vrhunac licemjerja ne samo Vlade, nego i ove agencije. A kad smo već kod toga da spomenemo drugi slučaj. Poznato je da je klub Hrvatske narodne stranke bio pokrenuo inicijativu za objavom općeg dijela registra hrvatskih branitelja. O tome smo razgovarali prošli tjedan. Mislim da smo si rekli mnogo što smo trebali i sjedne i s druge strane, ali podsjećam da je agencija u svome izvješću napisala eksplicite na upit navedenoga ministarstva kao i više novinara i drugih, agencija je dala mišljenje da se prema postojećim važećim propisima registar hrvatskih branitelja ne može objaviti. Ravnatelj agencije je s više priopćenja objasnio takvo stajalište objavljeno između ostaloga i na web stranicama agencijama. Podsjećam, ovo je izvješće za 2007. i ovo nije točna informacija, da ne kažem neku težu kvalifikaciju. Ja ću sada citirati što je rekla agencija 16. srpnja 2007. godine, dakle samo je to izvješće moglo biti obuhvaćeno, odnosno ovim izvješćem je moglo obuhvaćeno biti samo to mišljenje. Dakle, 16. srpnja 2007. godine ravnatelj agencije, gospodin Franjo Lacko potpisuje sljedeće rečenice: "Budući da Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te Pravilnikom o jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nije propisano javno objavljivanje podataka sadržanih u jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mišljenje je Agencije za zaštitu osobnih podataka da ne postoji obveza Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na javnu objavu podataka iz jedinstvenog registra" i Mišljenje je agencije da ne postoji obveza ministarstva, a ja čitam ovdje u ovome izvješću da je agencija rekla da se prema postojećim važećim propisima registar hrvatskih branitelja ne može objaviti. Ili ja ne znam čitati i razumijevati ili je netko ovdje falsificirao istinu. To na što se poziva agencija u svome izvješću, agencija je napisala tek u travnju ove godine. Sad ću i to pročitati. A zašto je to napisala? Zato jer se Ministarstvu obitelji nije svidjela formulacija u onom prvom mišljenju, pa je tražila dodatno mišljenje, odnosno stav agencije, pa je sad agencija svoj stav konkretizirala i kaže: "Razvidno je da Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nema zakonske pretpostavke da se podaci iz registra objave." Ali da agencija i dalje upušta se u političke ocjene i kaže: "Agencija se neće upuštati u komentare proizvoljnih, nedokučivih i neosnovanih zaključaka predlagatelja iz navedenog mišljenja agencije kao konačno mišljenje koje je zatraženo u svezi zahtjeva Kluba zastupnika HNS-a. Dakle, agencija koja odgovara ovome Parlamentu, klub zastupnika optužuje da daje komentare proizvoljnih, nedokučivih i neosnovanih zaključaka. Hvala lijepo gospodine ravnatelju. Mislim da je posao političkog nadmetanja i procjene rada Hrvatske narodne stranke nečiji drugi, a ne vaš. E sad kad smo već kod toga valjalo bi iščitati i jedno i drugo mišljenje pa ukazati na čitav niz nelogičnosti koje u oba mišljenja pišu, a to je igra riječi, jedna birokratska zavrzlama kojom se pokušava zamagliti pravo stanje stvari i preskaču se elementarne informacije o tome što doista propisi, a to znači Zakon o braniteljima, Pravilnik o jedinstvenom registru, a onda i Ustav, a onda i Zakon o zaštiti osobnih podataka doista kažu. Jer kako je moguće napisati mišljenje u kojemu eksplicite kaže da se podaci, govori se dakle o osobnim podacima kako je regulirano člankom 7. stavcima 1. i 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka smiju prikupljati i dalje obrađivati uz privolu ispitanika ili u slučajevima određenim zakonom. budući da je ovo slučaj određen zakonom, a između ostaloga se još i kaže, sad ću ja to citirati malo šire jer člankom 7. se kaže "u slučajevima određenim zakonom ili između ostaloga ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršava u javnom interesu." Ako ovo nije javni interes, a iskazali su ga u ime javnosti, ne samo braniteljske udruge, neke ne sve, nego i veliki broj političara u Republici Hrvatskoj, novine, mediji, onda se zapravo radi o pokušaju da se politički interes Vlade pokrije pravnim mišljenjem agencije. To je ispod razine zadaća i javnih funkcija agencije. Ja ću još spomenuti jedan slučaj i time ću zaključiti u ime kluba Hrvatske narodne stranke. Ukoliko je točno da agencija ukazuje na uočene zlouporabe prikupljanja osobnih podataka, onda mi nije jasno kako je moguće da se u izvješću navodi da je u bankarskom sektoru postignuta visoka razina informacijske sigurnosti i ja pitam što to znači? Da li to znači da su banke prikupljale osobne podatke na zakonit način ili da su uspostavile izgradile sustav informatičke sigurnosti koji čuva podatke neovisno o tome na koji način su ga prikupile, a ja ću vam sad reći konkretni slučaj. slučaj. Poznato je dakle da za odlazak u Rusku federaciju morate imati vizu. Da biste vizu platili, morate prema posebnom ugovoru veleposlanstva Ruske federacije i Volks banke uplatiti trošak vize na račun veleposlanstva. Kad odete u poslovnicu Volks banke, prvo pitanje koje vam kažu, molimo vaš matični broj građana. Na moje eksplicitno odbijanje davanja matičnoga broja rekli su oprostite, ali onda ne možemo provesti transakciju. Ja sam rekao pokažite mi propis, dovedite mi voditelja poslovnice da mi on objasni na koji način, s kojim pravom vi mene želite uvesti u registar svojih klijenata i pri tome mi uzeti matični broj građana. Kad sam na taj način se postavio, onda je odjednom sve moglo bez matičnog broja građana. Dnevno se s tim problemom suočava veliki broj građana i nije mi jasno da sve vidimo, ali ne vidimo takav način postupanja banaka, jer u tome banka koju sam spomenuo nije jedna i nije jedina. S tim u svezi klub Hrvatske narodne stranke ne može podržati ovakvo Izvješće Agencije za zaštitu osobnih podataka. Hvala lijepo.

tj. upravni odbor fonda protupravno dozvolio Erste investu kao privatnoj tvrtci da raspolaže podacima. Ne, to je sve na Zakonu o pravima hrvatskih branitelja utemeljeno, u Zakonu o i pravilniku o registru hrvatskih branitelja i ne može se osim u onu svrhu koja je za stjecanje prava iz udjela iz braniteljskog iz braniteljskog fonda u drugu svrhu ni banka ni Fond za upravljanje imovinom ne može koristiti podatke u bilo koje druge svrhe osim za isplatu i vođenje evidencije. Tako da su oni zaštićeni i dalje. I netočno je da je je napravljeno otklon od zakona, jer jasno je vidljivo da u članku zakona koji govori o Fondu hrvatskih branitelja kao i u pravilniku definirano kako se prikupljaju i kako se koriste podaci o hrvatskim braniteljima. Stoga insinuacije da je napravljeno i otklonjeno od zakona da su podaci dostupni svima, to nije točno. Banka se služi i Erste invest se služi samo za isplatu udjela koji su evidentirani kod njih i ne može u druge svrhe se uopće koristiti. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi gospodine ravnatelju, kolegice i kolege zastupnici. Na početku same rasprave želimo reći da će Hrvatska seljačka stranka podržati Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2007. godinu. Podržati ćemo zato jer je iz njega vidljivo da je agencija kroz provedbu aktivnosti prepoznata kao partner u zaštiti i nadzoru privatnosti građana te da Vlada Republike Hrvatske na području zaštite osobnih podataka ulaže napore za kvalitetnije uređenje ovog područja. Nastojati ćemo ukratko obrazložiti razloge zbog kojih podržavamo ovo izvješće, a vidimo da podnošenjem ovog godišnjeg izvješća Vlada Republike Hrvatske, odnosno agencija žele jasno formulirati svoju odlučnost u unapređenju ovog područja. Izvješće na cjelovit način i kroz prihvatljivu strukturu prikazuje obveze, probleme s kojima se agencija susretala tijekom 2007. godine. Pri tome je prepoznata kao subjekt nadzora i partner u zaštiti privatnosti ne samo od državnih i županijskih tijela i institucija nego i od medija, sindikata, trgovačkih lanaca i drugi pravnih osoba, ali i od samih građana. Vrlo su interesantni upiti koje je agencija zaprimala, a odnosili su se na razna pitanja, zbirku podataka, prikupljanje, dostavu, objavu, iznošenje podataka iz Republike Hrvatske u druge države, uporabu video nadzora na javnom mjestu, crne liste u bankama, dužnika za komunalne i slične naknade, plaćama lokalnih dužnosnika, davanje na korištenje matičnih brojeva građana kao i niz drugih podataka. Pored toga za pohvaliti je i javnost rada agencije preko info telefona, jer se i na taj način želi što više približiti korisnicima usluga posebno građanima. Ovom prilikom bi ukazali na primjer zaštite podataka u sustavu zdravstva što može biti jako osjetljivo područje. Naime razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije u medicini i zdravstvu stvara pretpostavke za brži i jednostavniji pristup podacima njihovih bolesnika. Tu se između ostaloga misli na razne registre, o bolestima pacijenata. Koliko dobrog sa sobom može nositi jednostavan pristup podacima, tako isto može i rezultirati neželjenim pojavama posebno ako informacije dospiju do nekoga tko ih želi zlorabiti i na taj način nanijeti štetu pojedincu, obitelji ili zajednici u cjelini. Posebno bi željeli ukazati na pravo djeteta na privatnost, mislimo tom prilikom na djecu vrtića i djecu osnovnih škola. S tim u vezi preporučamo veće angažiranje, odnosno suradnju nadležnog ministarstva i Agencije za zaštitu osobnih podataka te apeliramo na potporu medija koji bi svi zajedno bili u službi edukacije predstavnika vrtića i škola te roditelja i na taj način upozoravali na izvore manipulacije nedobronamjernih pojedinaca koji mogu naštetiti pravima privatnosti djece. Na taj način će se smanjiti zloporaba koje postoje kod objave osobnih podataka djece na internetskim stranicama dostupnih neograničenom broju korisnika. Općenito gledano kultura zaštite podataka zahtjeva jasna određenja i ponašanje osoba kojima su ti podaci dostupni. S obzirom na to da se veliki dio osoblja iz tijela državne uprave i pravnih osoba tijekom svog profesionalnog rada sreće s mnoštvom vrlo osjetljivih podataka, neophodno je definirati pravila njihova ponašanja i njihov odnos prema podacima i informacijama. Ta pravila moraju biti jasna, dostupna javnosti i služiti kao vodič u ponašanju profesionalaca. Nadamo se da će agencija i u narednom razdoblju utjecati na podizanje svijesti građana, povećanu odgovornost obveznika u zaštiti i primjeni privatnosti, povećanju informacijske sigurnosti, pitanju primjerenijih prostornih uvjeta, edukaciji stručnih kadrova te implementaciji međunarodnih normi. HSS podržava napore Vlade i mjerodavnih tijela koje ulažu odgovarajuće napore za zaštitu osobnih podataka od mogućih zlouporaba. Pri tome želim pohvaliti i podržati ostale sudionike u lancu koji skrbe o povećanju zaštite osobnih podataka od moguće zlouporabe. Za kraj naše rasprave reći ćemo da nam izvješće daje nade da u bližoj budućnosti možemo očekivati još bolje stanje na ovom području.

Ako se ne varam, u susjednoj Sloveniji posao naše agencije obavlja osoba koja ima funkciju koja se zove povjerenik za zaštitu osobnih podataka. I kada oni konstatiraju ono što vi u svom izvješću imate uočeno, nezakonito prikupljanje podataka, posebice ako se radi o tijelu državne vlasti ili institucije s javnim ovlastima, onda u slovenskoj politici, u Parlamentu nastane a posebice u Vladi, panika. I nikad nitko tko je bio predmet obrade povjerenika nije ostao na dužnosti, na svojoj funkciji nakon što ga je posjetio povjerenik za zaštitu osobnih Ova naša agencija djeluje poluilegali, jer to je vidljivo po broju obraćanja građana prema vama u zahtjevima za tumačenje pomoći ili savjete, jer je naprosto nevjerojatno da 26 zaposlenih s ovom strukturom školske spreme u cijeloj godini dana je obradilo zamislite 500-tinjak predmeta, a možda i zato jer ste u nekim predmetima davali 2, 3 i 4 različita mišljenja, tumačenja, propisa pa i političkih osvrta. Zbog toga nisam zadovoljan i vas kao instituciju koja za svoju raspravu odgovara parlamentu, vidim da ne bude samo u onom dijelu nadzora, kontrole i represije, nego da utječete savjetodavno i edukativno i na tijela vlasti, građane, kako bi što manje nesporazuma bilo. A tom dijelu posla se očito niste dovoljno posvetili, a ja ću ta izvješća pokušati u ovoj svojoj konstataciji dokazati. No, najprije, doista je netočno što ste utvrdili u izvješću da ste prošle godine izdali mišljenje na zahtjev Ministarstva obitelji da se Registar branitelja ne može objaviti, jer to niste izdali, to ste izdali tek ove godine. prošlogodišnje vaše mišljenje je potpuno drugačije. I zato bih vas molio da tu rečenicu od izvješća povučete, a možete je unijeti kada ćete dati izvješće za ovu godinu. Ali interesantno kako prilikom tog predmeta niste uočili da ako je ministarstvo odnosno fond prikupljao podatke o jedinstvenom matičnom broju građana za taj registar, da je postupio mimo zakona i pravilnika. I tim pravilnikom za ustroj registra nije predviđeno prikupljanje jedinstvenog matičnog broja građana, a navodno da je prikupljeno i navodno da je to bio jedini razlog zašto se registar nije mogao objaviti. Slučaj s Erste fondom je u sljedećem. je, zašto i kako te podatke koristio uopće nije bitno. Da li je bilo zlouporaba nije bitno. Bitno je to da tri godine ugovor između njih i ministarstva nije imao klauzulu zaštite, a da podaci nisu bili zaštićeni. Pune tri godine. A to je ono što kolega Đakić nije razumio kad je kolega Beus govorio, da je propust ministarstva bio da je dao lošim ugovorom, lošom zaštitom i time dao mogućnost da dođe do zloupotrebe, a nitko nije utvrdio da ga je bilo. A to je strašno velika opomena jer se radi o pola milijuna građana ove države. Drugo, jedan sindikat vas je molio za tumačenje. Poslodavac je unajmio privatne detektive da prate radnike na bolovanju i pri tom je dao osobne podatke radnika za koje ste vi ocijenili da je protuzakonito postupanje. U cilju prevencije i edukacije bilo bi dobro da takva mišljenja, stavove, tumačenja, drugi put recimo dostavljat i Gospodarskoj komori i Komori poslodavaca da bi edukativno i savjetodavno djelovali na svoje članove kako takvih takvih slučajeva. A vjerojatno će se razviti nova privatna detektivska radnja koja će se zvati Praćenje radnika na bolovanju, Praćenje radnika na gablecu, Praćenje radnika na godišnjem odmoru. Ja samo pokazujem u kojem stanju jesmo, ali dakle da toga više ne bude jer ovo je strašno. Jel' prate ti detektive radnike kad idu na wc, ne znam. Nadalje, kada ste došli do tijela državne vlasti, str. 16., konstatirate, pazite sad, da ima izvanrednih stanja gdje je sve u skladu sa zakonom u smislu sigurnosti pa da postoje nepotpune situacije kako-tako i situacije s neodgovarajućim stanjem gdje nedostaje niz akata, propisa, tehnike i sredstava. Uredima državne uprave po županijama nedostaju u potpunosti ili uopće ne postoje pisani pravilnici, uredbe, smjernice, upute, procedure za provođenje sigurnosnih mjera zaštite. Koji županijski uredi, gdje i koje su mjere bile poduzete da se … /Govornik se ne razumije./ … otkloni? To nam treba, ne konstatacije općeg tipa. Ima ureda gdje toga nema, ima državnih tijela gdje toga ima ili toga nema. Pa za Boga miloga, niste formirali jučer te agencije. Imate stručnjake, imate 26 ljudi i sad pred Saborom tajite suštinu podataka koji su to ti u Hrvatskoj koji ne poštuju zakon, koji se nisu ustrojili, donijeli akte, pazite da mu fali kriptozaštita još bi razumio nema novaca, štednja je. Ali nema akte, nema potpise, nema unutarnji ustrojbeni red kako bi oni koji su u posjedu tih podataka znali kako postupati i kako bi se krivo postupanje moglo sankcionirati. Jer čim nema propisa, nema ni sankcija. Nitko ništa nije prekršio. Zato bih vas molio da ubuduće dajete točna izvješća. Puni naziv, ime odgovorne osobe u tijelu vlasti ili s javnim ovlastima, gdje ste utvrdili protuzakonita postupanja. Nadalje, str. 21., Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, citiram: "… da još nisu u potpunosti uspostavljene i dostavljene evidencije u zbirkama osobnih podataka." Propust je zapravo najlošija situacija od ministarstva koje navodite. I što je učinjeno, poduzeto? Otklonjeno po vašem nalazu ili je još uvijek i dan danas takva situacija? Ovo je bilo 2007., ne ove godine. I onda prelazite, citiram: "… na lokalnu upravu i samoupravu." Budite ljubazni, možete mi objasniti što je to lokalna uprava u Hrvatskoj, na što ste to mislili. Nema lokalne uprave. Postoji mjesna, lokalna i regionalna samouprava i državna uprava. A lokalne uprave nema, jer još nijedan kemičar ni fizičar nije izmislio drveno željezo. Pa bih vas molio da ubuduće koristite termine koji su sukladni Ustavu i zakonima ove države, jer Hrvatska doista nema lokalnu upravu. A vi ste ju eto nadzirali i kontrolirali čak. Malo čudno. Sektor zdravstva i socijalne skrbi. Dali ste jedno bitno upozorenje. Primarna zdravstvena zaštita i novi informacijski sustav ocijenili ste jako dobrim, ali na nivou bolničkih podataka stanje je grozno. Praktički ne postoji sustav. Pišete da ste inicirali razgovor s ministrom. To je bilo 2007. doista bi bilo izuzetno značajno jer bolnice, veliki dio bolnica raspolaže doista sa velikom količinom osobnih podataka. I ako je stanje I ako je stanje u zdravstvenom bolničkom sustavu, dakle da budem precizniji, još danas takav kakav ste naveli u izvješću, onda je to ozbiljna tema rasprave u ovom Parlamentu. Možda u svojoj završnoj riječi možete i nešto o tome i reći, bio bih vam zahvalan. Još jedan slučaj. drugi sindikat vas je upozorio da je poslodavac izvjesio fotografije sa osobnim podacima na staklene ploče naplatnih kućica, tako da svaki turist slučajno vidi i fotografiju zaposlenika, a ne samo njegove osobne podatke. Dakle, opet se radi o jednom postupanju krajnjeg bezobrazluka poslodavca prema zaposlenim. I to se ponavlja. Ja sam samo dva slučaja tako uzeo. Ponavlja se zato, što u javnosti vi djelujete dosta po meni u poluilegali i bježite od javnosti, odnosno reagirate tek kad vas se pita, a ne proaktivno, zato što nema sankcija i zato što o tome javno ne govorite. Vaša javna riječ, vaša javna poruka, vaša javna kritika, ali i savjet i preporuka je funkcija, ako ćete što više raditi, izvješća će vam biti što kraća i ova rasprava će biti što kraća i nitko vam neće tada prigovoriti za 26 zaposlenih. U tom djelu posla, morate učiniti maksimum napora i vjerojatno ne trebate putovati daleko, ne u Bruxelles, niti u Pariz, niti u Madrid. Odite u Ljubljanu pokupite njihova iskustva pa vidite zašto je tamo tema zaštite osobnih podataka na veliku vrijednost i doista zašto se tamo povjereniku za zaštitu osobnih podataka malte ne, pa svi boje. I zašto njihov izvještaj u Slovenskom Parlamentu je ranga kao da se raspravlja o proračunu države. Hvala lijepa.

matični broj građana i tom kontekstu bih pročitao jednu rečenicu iz izjave gospođe potpredsjednice Vlade Kosor koja citiram: "Kosor je istaknula da Vlada nema niti jedan razlog ne objaviti registar, ali da ju je u tome spriječila nekoliko zakona, posebno onaj o JMBG-u koji je izmijenila Račanova vlada i podatak o JMBG-u koji se navodi u registru, a koji je proglasila tajnim". Dakle, ispada da je sama Vlada prekršila Zakon o tajnosti podataka prikupivši te podatke u registar. A s obzirom da smo mi usvojili Zakon o identifikacijskom broju, dakle ne postoje više nikakve zakonske zapreke glede tog registra za objavljivanje. nekome je dosadno pa se igra. Ništa, O.k. oprosti. Dakle, ja sam primijetio ovu izjavu ali još neke sličnih izjava kada su se pozivali na činjenicu da se matični brojevi građana ne smiju objaviti. Međutim, pogledavši i zakon i pravilnik u registru, matičnog broja u sastavnom dijelu evidencije nema. I sada pitam, ako je agencija u srpnju prošle godine 16. srpnja 2007. imala taj predmet i davala mišljenje u kojem je napisala da samo ne postoji obaveza objave tog registra, a ne da se ne smije i objaviti, kako to da je propustilo tvrditi da su prikupljeni podaci mimo zakona i propisa i odrediti sankcije protiv toga. Možda još nije kasno gospodine ravnatelju, utvrdite dali je u registru prikupljen i JMBG. Ako je onda je protuzakonito, naredite da ga izbrišu. Ako nije, obavijestite o tome javnost. Jer nam drugi nitko ne želi otkriti. Ako i vi to nećete razriješiti, tko će onda? Onda agencija i ne treba.

Prije svega kao saborska zastupnica, ali jednako tako i kao građanka prosvjedujem zbog toga što se događa našim građanima, a temeljem sve tobože Zakona o zaštiti podataka koji su građani s veseljem dočekali već sada daleke 2003. godine u 6. mjesecu. Da će ih netko zaštiti. Da će netko oprezno baratati njihovim podacima. Ali u što se to pretvorilo? Vlast kao da poručuje, pa čak i kroz ovu agenciju, vaši podaci, naše su vlasništvo. Još se samo postavlja pitanje dali su oni i na prodaju? Dolaze veliki prigovori. Građani jednostavno ne mogu shvatiti što im se događa. Pogledajte malo portale, čime se oni sve susreću? Tko sve ima njihove podatke? "Konzum" ima njihove podatke, pa to i u ovom izvješću stoji. Ministarstvo znanosti od učenika traži JMBG. Pogledajte ravnatelju pod ovim bologom, "Pajo Patak, otkrio podatak". To su ozbiljni prigovori kako se krše ljudska prava i tko krši ljudska prava. Gotovo sva ministarstva su prekršila ljudska prava. Ali to proizlazi dobrim dijelom iz apsolutnog nerazumijevanja ovog zakona. Što je to privatno, a što je to javno? A ponekad i namjerno se ne želi shvatiti takva razlika. Tako ono što zaista treba postati i ostati zaštićeno, što država na temelju zakona prikuplja podatke, osobne podatke o svojim građanima izađe na vidjelo. Frapantna je činjenica da su "Hrvatske pošte" dale podatke "Konzumu" o matičnom broju građana. Drugih primjera ima koliko hoćete. i tu država kao da je nemoćna prema nekim financijskim moćnicima. Bilo da su oni velika trgovačka društva koja se bave trgovinom, distribucijom ili pak financijske institucije. Građanin gotovo ne može ništa obaviti bez da date ne samo osobnu iskaznicu, nego svaki gotovo građanin mora imati jedan papirić gdje je zapisao svoj jedinstveni matični broj građana. I nikome ništa. Ali s druge strane, ljubomorno se čuvaju podaci koji po zakonu moraju biti javni a to su svi oni podaci gdje se raspolaže državnim fiskusom odnosno njegovim djelom, gdje pojedini korisnici crpe zajednička sredstva. To moraju biti javni podaci kako vlast radi ali to se ljubomorno čuva. Tu se pišu velika mišljenja. Pa evo i kod kod registra hrvatskih branitelja kako je agencija dala mišljenje da se prema postojećim važećim propisima registar hrvatskih branitelja ne može objaviti po postojećem zakonu. Usput budi rečeno da kad se mijenjao i zakon, kad smo zatražili kao klub SDP-a i amandman da se promijeni zakon pa da izrijekom to piše bio je odbijen od Vlade. A da se mi malo podsjetimo što kaže odredba članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Dakle, ovdje je rado citirana kada država želi nešto prikriti i sakriti odnosno ne želi da u javnost to dopre. Takvo saznanje jer sami njegovi korisnici tog registra dobrim djelom to zahtijevaju. To zahtijevaju prije svega građani, onda se često citira odredba članka 7. bez privole ispitanika osobni podaci ne smiju se dati odnosno mogu se dati samo u određenim slučajevima. Pa vidite što kaže baš odredba članka 7. kasniji kasniji stavci što govore, da iako nema privole ispitanika podaci se mogu dati i javno objaviti kada se kada se prije svega radi o podacima za koje su ustrojene zbirke u izvršavanju u javnom interesu. Dakle, ovdje u Hrvatskoj još se ne podrazumijeva i ne zna se što je javni interes, a ti vode javne poslove. Pa zbog čega se onda vodi ta zbirka ako ne u javnom interesu, pogotovo kad se raspolaže sa zajedničkim sredstvima. I dalje zakon kaže ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka. Prema tome, ne razumijeva se javni interes. Javni interes očito postaje interes određene političke opcije na vlasti koje onda raspolaže s ovim podacima kako joj je volja. To je vrlo opasno. To su podaci koji pripadaju prije svega, o građanima su ti podaci ali oni i pripadaju građanima. Njima se ne smije manipulirati ili zloupotrebljavati nego ih se koristiti vrlo oprezno na način kao i smisao zakon i izričite odredbe toga zakona o tome govore, da takvi osobni podaci se moraju štititi o građanima ali itekako javno objaviti kada je to javni interes a raspolaganje zajedničkim našim dobrima to je primarni javni interes. Ali ovdje su se izgleda pobrkali lončići, pa se onda to što mora biti javno čuva privatno kao zmija noge a ono što moraju biti osobni podaci to postaje javno. Takav problem je i sa našim tajnim službama, pa onda je još manje čudo da eto se to događa i sa radom Agencije o zaštiti osobnih podataka. A toliko ljudi gospodine ravnatelju imate u agenciji. Kad bi toliko ljudi bilo u USKOK-u sigurno da bi mi imali manje problema s onim temeljnim problemom ove naše države zbog čega smo eto i u zaostatku u pristupanju Europskoj uniji. Prema tome, eto ja mislim da je osnovni problem da se prije svega svaka vlast shvati što je to javni interes, da javni interes je, ponovit ću još jednom, svako raspolaganje javnim dobrima. Nema te zbirke koja može očuvati takav, to nije tajna. To nisu neke donacije koje neki dužnosnik pa eto skriva da javnost ne bi doznala kakav je on dobar donator. To skrivajte, ali one zbirke koje vode podatke o tome koliko je država kome dala to ne može biti tajna. I molim vas, citirajte ovdje koja je to odredba zakona, bilo kojeg zakona koja to priječi. Evo, ja upravo zbog pobrkanih ovih stvari, temeljnog principa da se ne štiti javni interes, da se ne štite niti osobni podaci građana neću glasovati za ovo godišnje izvješće. Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospodine ravnatelju. Evo, kada pričamo o ovako jednom važnom području ljudskih prava moram priznati da sam ja isto kao i kolega Ingrid Antičević-Marinović malo nezadovoljan. Mi smo taj zakon 2003. godine donijeli. Imam osjećaj da u Hrvatskoj svijest o važnosti zaštite osobnih podataka ne postoji odnosno ne promičemo to dovoljno među ljudima a ljudi svakodnevno osjećaju probleme, ja ne znam vrlo malo građana poznajem koji nisu se barem jednom u životu se susreli sa krađom osobnih podataka. Tehnologija je napredovala, na internetu više-manje svi poslujemo i nema niti jedne osobe koja jednom u životu nije dobila određeni, sada ću koristiti jednu englesku riječ spen a to znači da dobijete neželjeni mail na vaš osobni mail kako bi nešto kupili. I zato mislim da moramo razvijati tu svijest ali i agencija mora naprava malo bolji posao. Kolega prije mene je govorio da 26 zaposlenih u agenciji nije mala brojka. To su zbilja kapaciteti da možete napraviti i više nadzora, da možete napraviti i više na ovom području. ovoj svijesti hrvatskih građana da li se mogu kome obratiti ja isto smatram da agencija nije dovoljno vidljiva i da građani jednostavno ne znaju da tu mogu potražiti zaštitu u slučajevima kada su njihovi osobni podaci ugroženi govori o tome da smo imali samo 124 neupravnih predmeta. Mislim, to je zbilja jedna vrlo mala brojka i 124 predmeta tijekom cijele godine, 26 zaposlenih, mislim da tu postoji prostora da se agencija malo više angažira pa nekad i samoinicijativno. Što se tiče nadzora nad državnom upravom, ono što ide po zakonu 528 naloga za nadzor, za obavljanje stručnog nadzora, mislim da je brojka koja je O.K.. I mislim da u svim ministarstvima, koliko smo mogli vidjeti izvješća postoje određeni nedostaci i postoje određene stvari koje možemo unaprijediti kako bi na ovom području bili što efikasniji. Htio bih samo nekoliko primjera reći, meni je stvarno zaprepašćujuća ova informacija da je Hrvatska pošta znači tvrtka u vlasništvu države povjerila osobne podatke jednoj privatnoj tvrtci. Mislim to je nedopustivo, i stvarno mi nije jasno da li i tko je imao kakve sankcije što se tiče toga u jednoj državnoj tvrtci. U tvrtci koja bi morala promovirati na najtransparentniji najtransparentniji način provoditi zakone koje je ovaj Sabor donio. Mislim da tu nismo imali nikakvu niti sankciju, možda je netko slegnuo ramenima ili je netko to obrazložio, pa takav je biznis. Ja mislim da takav biznis ne smije biti da mi moramo u područjima koje su ovako bitne nemati iznimaka i biti još rigorozniji prema onima nad kojima imamo i direktni nadzor a to je sigurno tvrtka u vlasništvu države. šta bih ja isto istaknuo, evo recimo pozitivan primjer Ministarstva zdravstva odnosno primarne zdravstvene zaštite gdje je uspostavljena za sve hrvatske građane jedinstvena baza kartona, gdje samo njihov osobni liječnik može doći do tih podataka od čega se oni liječe, kakvo je njihovo zdravstveno stanje itd.. Ali postoje određena područja gdje je to gotovo nemoguće napraviti. kako je u zdravstvenoj zaštiti obuhvaćen svaki građanin Hrvatske. Recimo u području što se tiče popisa birača to jednostavno nije moguće napraviti. Mi imamo problem da se objedine liste birača unutar ureda za državnu upravu već jako dugo. Ne postoji jedinstveni popis umrežen hrvatskih birača gdje bi se vidjelo da li je netko više puta da li je netko više puta zaveden ukoliko se selio po Hrvatskoj nego je to separatno napravljeno od županije do županije i zasebno za grad Zagreb. Znači evo na jednom primjeru znatno se vidi da se može korektno napraviti jedna takva baza podataka velika, znači svi su građani obuhvaćeni, ali izgleda kada su u pitanju hrvatski birači, kada nekome to ne odgovara da se napravi, to je gotovo nemoguće već dugi niz godina. Tako da, volio bih vidjeti vaš nadzor što se tiče toga područja sljedeće sljedeće godine u izvješću, zbog toga što ste ovdje to samo dotaknuli da ste imali nadzor ali nema nikakvih informacija kakva je situacija što se tiče biračkih spiskova danas u Hrvatskoj. Ono što mislim da je posebno potrebno a to je da nadzor bude rigorozniji u područjima gdje država ima ovlasti, odnosno gdje postoje te baze podataka kao što su u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu financija gdje smo imali primjera, u proteklom vremenu, evo jedan primjer je i gospodin Kirin koji je nakon što je postao ministar, neovlašteno je uđeno u njegove podatke, bilo bi dobro da se na neki način zaštite podaci, osobni unutar državne uprave na nekoj višoj razini da je to gotovo nemoguće napraviti. Ono šta mi isto malo kada gledamo ovo izvješće nije logično. Napravljeno je znači u financijskom sektoru analiza, koliko sam vidio u leasing kućama i nekim drugim kućama koje se bave financijskim uslugama, ali u onima gdje je obuhvaćen najveći dio hrvatskih građana, mislim, malo ljudi, građana uzima aute na leasing, uzimaju ih na kredite. Ne znam zbog čega nema izvješća gdje su obuhvaćene sve hrvatske banke i da li se i kako se, i da li se poštuje zakon, da li se vode evidencije u skladu sa zakonom sa zakonom i pogotovo što znamo da svi hrvatski građani u nekoj mjeri koriste, barem kroz tekući račun koriste usluge hrvatskih banaka. Znači tu mi taj dio u ovom izvješću nedostaje, zbog toga što obuhvaća zbilja ono šta najviše hrvatskih građana, kod kojih najviše hrvatskih građana ima interes. Na kraju, frapiran sam ovim podatkom, evo sada sam ga prvi put čuo, odnosno pročitao sam ga u ovom izvješću, ali sada kada je kolega Franić ove informacije iznio da je ministrica branitelja obrazlagala nemogućnost objave javnog koliko ima branitelja s time da je zakoni onemogućuje a s druge strane da je ugrozila te podatke na način da je dala iz središnjeg, znači ovog državnog registra van kuće na CD-u i da je bilo moguće te podatke dobiti a da niste za to ovlašteni. Odnosno da postoji čak i ugovor neki gdje se između privatne privatne tvrtke i ministarstva to na taj način definiralo. To je zbilja jedan loš podatak, a s druge strane pokazuje da je bilo volje da smo mogli to i zakonski riješiti i pokazati zbilja hrvatskoj javnosti koliko branitelja ima. Na kraju htio bih reći da meni i kao svim hrvatskim građanima moji osobni podaci pripadaju samo meni i ja ne želim da ih itko ima i da bilo tko sa njima raspolaže ukoliko im ja nisam dao. Bilo da je to u smislu trgovine, bilo da je to u smislu daljnje, bilo kakvog daljnjeg raspolaganja s njima i mislim da to hrvatski građani od nas to očekuju. Ja očekujem od ove agencije da bude aktivnija u narednoj godini i očekujem da na neki način izađe, to je netko dobro rekao iz ilegale, da bude agresivnija, da pokaže hrvatskim građanima da se taj zakon koji smo 2003. godine donijeli primjenjuje i da mogu biti sigurni da se s njihovim podacima neće neovlašteno raspolagati. Hvala lijepo.

i to jedinstvene podatke o biračima, jer od izbora do izbora birača je sve manje a stanovnika Hrvatske svake godine sve manje, a birača sve više. Tako još malo, još jedni izbori i birača će biti više u Hrvatskoj nego što imamo stanovnika, to je jedan veliki problem, ali naravno da se Agencija s time nije uhvatila u koštac, dapače, dobivamo već naznake za lokalne izbore su jedna zbirka podataka birača a za državne druge. Što je jedan veliki apsurd ako bi se to uopće i dogodilo. Posebno apostrofirate i potrebu da su građani s povjerenjem dali, najprije su morali, ali i onda i kada su dali sa velikim povjerenjem svoje osobne podatke državi koja tako treba onda i skrbiti tim podacima a ne davati ih svugdje, odnosno zaštiti ih od takvih zloupotreba. Ali s druge strane imamo bizarne situacije da se MUP, upravo zato što se ne razumijeva ta situacija, MUP se mora obraćati agenciji da bi dao normalne podatke, što oduvijek i na način kako oduvijek surađuje sa susjednim zemljama, a tim više i tim prije kada imamo zaključene razne međunarodne konvencije o suradnji naših policijskih redarstvenih snaga. I tako MUP gdje mora brzo djelovati radi poduzimanja određene službene radnje, on mora, on postavlja upit agenciji da li ima pravo dati susjednoj državi Bosni i Hercegovini određene podatke, i to samo podatke o državljanskom statusu dvije osobe s obzirom da ovi moraju poduzeti hitno određene službene radnje. Hoćemo se mi tako boriti protiv prekograničnog kriminaliteta? ovo što ste rekli i ne treba vas čuditi lokalni izbori će doći, nije moguće utvrditi da li je jedna osoba upisana na više mjesta u Hrvatskoj jer središnji registar birača nije umrežen i ne postoji. Zbog čega? To valjda znaju samo oni koji za to odgovaraju u Središnjem državnom uredu za upravu. I ja bih volio sljedeće godine da dobijemo informaciju i od ove agencije kako se, kakve zbirke podataka osobnih postoje vezano uz biračke popise i kako se s njima upravlja i na koji način bi se moglo upravljati bolje? mislim da je jasno svakome zbog čega nema volje da se to riješi ali to ću prepustiti hrvatskim građanima da sami zaključe. Hvala lijepo. Zdenko Franić. Replika. s kolačima ali jasno je zašto nije reagirala naime ne grizi ruku koja te hrani. Oni su to konstatirali ali toliko mlako da nikakvih sankcija niti glasa u javnosti nije bilo pušteno do ove rasprave. Ja se također nadam da će agencija agresivnije pristupiti problematici biračkih spiskova jer primjerice na Trešnjevci sjever koja ima 60-tak tisuća ljudi je u prošlim parlamentarnim izborima glasalo 60-tak tisuća osoba što znači da je statistički odziv bio 100% pa i premašen uključujući i novorođenčad i školsku djecu, predškolsku djecu i tako dalje. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku gospodin zastupnik Gordan Maras. Kolega Franić pažljivo sam to, baš sam tražio Državni ured za upravu da vidim da li će biti kakve, kakve tu izvještaja o nadzoru, bilo šta. Nema. Samo da je obavljen nadzor, ali nema ničega unutra. Iskreno mislim da i u ovom primjeru ali i u primjeru državne tvrtke država mora pokazati da želi zakone provoditi onako kako ih je donijela. Mislim da to do sada nije bio slučaj mislim da bi u tom slučaju bilo puno više i pritužbi građana jer sada građani misle ako se žalimo pa ionako se neće ništa desiti. Zbog čega ćemo se žaliti? I zbog toga je 124 samo neupravna spora. Ovo ostalo sve ide po službenoj dužnosti. Samo 124 spora tijekom cijele godine. To je zbilja podatak koji govori da građani ne vjeruju da se ovaj zakon provodi i da će se provoditi u onom smislu u kojem smo ga donijeli. I zbog toga mislim da je i pozvao bih agenciju gospodo izađite iz ilegale. Vi, građani Hrvatske imaju osjećaj da vi uopće ne postojite. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospodin zastupnik Davor Huška. Replika. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, u potpunosti se slažem sa zadnjom rečenicom izlaganja kolege Marasa koji je rekao da njegovi osobni podaci kao građana pripadaju samo njemu. To je u potpunoj suprotnosti sa dijelom izlaganja i njega i sličnih članova stranke kojoj pripada gdje traže da se podaci o hrvatskim braniteljima objave javno te da svi imaju pravo uvida u njih. Znači obični građani Republike Hrvatske imaju pravo na zaštitu svojih podataka. Mi hrvatski branitelji nemamo pravo na svoju privatnost. Zbog čega? Zbog čega hrvatski branitelji prema vašem mišljenju ne bi trebali zadržati bar taj minimum dostojanstva sadržan u privatnosti podataka?

da to netko zna. Moji podaci pripadaju meni ukoliko se ja sa time slažem. Ukoliko zakoni ove zemlje definiraju tako da oni nisu javno dostupni i o tome se tu radi. Ja govorim podaci o tome koji je broj mojeg matičnog broja, koja je moja kreditna kartica to pripada meni ukoliko ja ne želim to nekome dati. da mi izglasamo zakon po kojem će moj matični broj biti javno dostupan ja ću ga vrlo rado objaviti. Ono što smo mi ovdje iz Kluba zastupnika SDP-a govorili ukoliko postoji problem da hrvatski građani doznaju tko i koliko je hrvatskih branitelja, pa promijenimo taj zakon i napravimo ga tako. Ja sam uvjeren da bi dobili podršku i među hrvatskim braniteljima jer puno hrvatskih branitelja zna da ta brojka nije ova o kojoj vi govorite, o kojoj govori ministarstvo nego da je ona puno, puno manja. I puno puta se hrvatski branitelji šale da smo imali toliko vojnika u ratu gdje, tko zna kako bi to sve skupa izgledalo. Ali nažalost treba biti volje da se s tog pitanja konačno skine ljaga. Da hrvatski branitelji koji su zbilja zaslužili da im se oda svako poštovanje budu pravo, na pravi način priznati a da oni koji su stekli taj status samo zato što su imali vezu, što su imali mogućnost negdje taj status registrirati da im se taj status i uzme. Ali to ne možemo ukoliko nemamo javni podatak o tome tko je to bio hrvatski branitelj zapravo. Hvala lijepa. Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine ravnatelju Agencije za zaštitu osobnih podataka, kolegice i kolege zastupnici. Dakle kao što rekoh Agencija za zaštitu osobnih podataka jest uhvatila Vladu u krađi kolača ali nije imala snage da to javno kaže, da upozori Vladu. Da upozori javnost da je to učinjeno i da dade nekakve svoje smjernice što učiniti da se to ne ponavlja. Dakle uhvatila je Vladu u manipuliranju matičnim brojem građana. Međutim kad se radi u ovom izvješću vi ste zaista korektno glede matičnog broja građanina, iznijeli i pozitivne primjere. Primjerice da u Trgovačkom sudu se prestalo sa praksom objavljivanja MBG-a i zanimljivo je da sam recimo sada za pokus dok je trajala ova rasprava pokušao naći matične brojeve naših potpredsjednika koji se upravo mijenjaju i evo na webu se može naći i matični broj gospodina Šeksa i matični broj gospodina Jarnjaka. Oni su javno dostupni i oni su dostupni na internetskim stranicama nekad respektabilnog, a danas minornog dnevnog lista koji se pretvorio u partijsko glasilo desne orijentacije. Naravno ja ne želim te matične brojeve uopće spominjati, ali se pitam je li recimo gospodin Šeks nakon novogodišnje noći nastavlja slavlje odmah glede svog rođendana itd. Dakle, Dakle, ne znam i da li sam ja načinio takav prekršaj s obzirom da evo na svom računalu imam matične brojeve svih gotovo većina je ovdje je zastupnika. Ali s obzirom da imam matični, ovaj imunitet saborskog zastupnika nadam se da nisam. Vezano uz primjer koji je kolega Richermbergher spomenuo i ja sam imao sličan primjer, jer sam išao raditi jedan posao platnog prometa u jednu banku sa žutim logotipom pokušavajući uplatiti novac ovdje u Zagrebu na račun koji se nalazi u sestrinskoj banci izvan Republike Hrvatske i ljubazni činovnik mi je rekao da to ne može načiniti bez da ima moj matični broj. Na što sam ja rekao da ja matičnog broja nemam sa sobom jer imam novu osobnu, imam novu vozačku i ja ne nosim sa sobom dokumente na kojima postoji matični broj na što je on rekao da ne može napraviti tu transakciju. A ja sam ga zamolio da mi kaže je li to naputak banke ili je to možda naputak Hrvatske narodne banke na što mi je on donio jedan list na kojem piše da banka ta i ta nudi niz pogodnosti iz područja bankarskih i nebankarskih proizvoda i kako bismo vam omogućili korištenje tih proizvoda potrebna nam je vaša privola za korištenje osobnih podataka kao i podataka o vašem poslovanju na što sam ja rekao da ja uopće nisam niti klijent te banke, nego sam došao napraviti jedan posao platnog prometa. A štoviše u ovom njihovom dokumentu kaže napominjemo da niste dužni dati zatraženu privolu. Međutim, on meni nije želio ili nije mogao. Rekao je da software tako ne radi bez JMBG-a i onda sam ja rekao dobro, evo ja ću vam napisati JMBG što sam i učinio na ovom listu, a on je tražio da se ja tu parafiram što sam ja odbio i dapače nakon izvršenog posla posla sam i uzeo ovaj list kao zanimljiv podatak. Postavljam pitanje, je li Republika Hrvatska omogućila stranim bankama poslove platnog prometa za što dobivaju debelu debelu proviziju i da pri tome i teroriziraju građane sa traženjem podataka koji zapravo nisu potrebni. Štoviše, jutros sam također rutinski u jednoj drugoj banci obavio jedan posao na što me je izuzetno ljubazni službenik pitao je li bih ja želio sudjelovati u telefonskoj anketi, jer je njima moje mišljenje kao klijenta osobito važno. Ja sam rekao zašto ne, samo izvolite. I on je opet mene pitao JMBG da me upiše u neki formular. Pa ja reko čujte, ali dobrovoljno pristajem vama učiniti uslugu, vi još mene pitate JMBG. Je, kada tako poslujemo. Pa mogli ste poslovati i drugačije. Mogli ste uzeti broj iz osobne iskaznice ili nešto drugo, ali ne da ili mogao je on i svoj broj dati, da. Međutim, to prelazi stvarno sve razine dobrog ukusa da se traži jedan podatak koji je ovaj Visoki dom ukinuo. Ne kažem je li to bila pametna ili nije bila pametna odluka, ali činjenica jest da je ta, da da je isticanje MBG-a ukinuto i da se sa njime više građani ne trebaju terorizirati posebice od kad imaju sve nove dokumente uključujući i u domovnicama. Ja sam i nazvao Agenciju za zaštitu osobnih podataka i izuzetno susretljiv, ljubazan glas me je zaista rekao da je to povreda i uputio me je taj glas, ta osoba s druge strane telefonske žice, uputila me je što mi je činiti ukoliko se želim pritužiti, potužiti i sa tog aspekta zaista čini mi se da agencija i pozitivno radi. Međutim, moja pritužba jest da je telefonska linija otvorena samo 2 sata između 10 9i 12 i mislim da bi to trebalo biti daleko, daleko duže vrijeme na dispoziciji građanima. Što se tiče izvješća ono jest zanimljivo i sa aspekta da za razliku od mnogih drugih, pa i ovog prethodnog što smo ga razmatrali ovo izvješće ipak završava sa nekim zaključcima, pa i elementima samo kritike da svi ciljevi i zadaci agencije nisu u potpunosti ostvareni kao što je na primjer podizanje svijesti građana i povećanje odgovornosti obveznika u zaštiti i primjeni privatnosti i informacijske sigurnosti. Činjenica jest da je sada informacijska sigurnost prioritetnog značaja u međunarodnom poslovanju. Ogromne su štete koje se nanose krađom osobnih podataka i zaista pozdravljam ovakve inicijative agencije i sa zadovoljstvom ću sljedeće godine glasovati za izvješće kada i ove komponente uključite u njega i kada spektakularno izađete iz ilegale. Ako vam je potrebno još dodatnih sredstava, mi zastupnici iz SDP-a ćemo se potruditi da barem pokušamo amandmanski u donošenju proračuna vama dodijeliti veća sredstva veća sredstva ukoliko nam obećajete da ćete bolje, agresivnije raditi na zaštiti svekolikog građanstva i njihovih osobnih podataka. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. To je Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, po mom mišljenju netočno navodi da postoji kod nas dnevni list, veli partijsko glasilo minornog sadržaja. Partijsko glasilo, to mi je jasno što bi trebalo biti, ali minorni sadržaj vjerojatno valjda minorno veliča lik i djelo SDP-a Hvala. Imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Štovani kolega, vi ste govorili o slučaju kad je agencija uhvatila neko tijelo vlasti s rukom u pekmezu, ali podsjećam vas kako to izgleda kad agencija privatnika uhvati s rukom u pekmezu. Citiram: "Određene trgovine plaćanjem računa kreditnom karticom osim kroz POS uređaj koji je namijenjen za plaćanje provlači karticu i kroz čitač na kasi te na taj način stvaraju informacijski sustav, zbirku osobnih podataka o kupcima. Možete li zamisliti, dakle mi ne znamo koji su to trgovci radili jer nam agencija ne želi reći, ali nije li to bila idealna pozicija da agencija savjetuje građane da se paze takvog ponašanja trgovca da agencija veli koji trgovci ovo rade da bi građani sami mogli zaštititi svoje interese. I na kraju pitam je li netko kažnjen zbog toga? Da li je netko prijavljen i kažnjen od ovih trgovaca koji se ovdje ne žele spomenuti, što je protuzakonito koristeći kreditne kartice građana stvaralo bazu podataka. Koji podaci se daju uzeti sa kreditne kartice? Jeste svjesni toga? Tamo je i broj računa unutra. Privatni, čak trgovački lanci u stranom vlasništvu stvaraju bazu podataka građana Republike Hrvatske s brojevima žiro računa i nitko nije kažnjen. I ne smijemo znati tko je to. E pa, hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Imamo drugu repliku, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo. Htio sam samo jednu rečenicu se nadovezati. Što se tiče trgovine, mislim da je izvješće nedovoljno jasno. Pobrojena su ovdje određena trgovačka društva i da su kod njih utvrđene određene nepravilnosti. Ne vjerujem da su svima utvrđene te nepravilnosti. Mislim da zbog jasnoće možda preciznije izvješće ne bi bilo loše. Ali ovo što se tiče ilegale, pa ja mislim da u svakom slučaju kršenja vi morate reagirati, neću reći baš kao USKOK kada odrađuje aferu "Indeks", ali morate dati hrvatskim građanima do znanja tko što radi. Ne smijete se skrivati, recite jasno tko krši ove zakone koje smo donijeli, a koji se tiču temeljnih ljudskih prava. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju državne agencije, uvažene kolegice i kolege. Vrlo kratko. Kažu ima pravde, ima Boga. Znate kad ste prošli četvrtak činili sve da rasprava o prijedlogu kluba HNS-a o tome da se otkloni jedna prepreka da bi se mogao objaviti registar hrvatskih branitelja, jedna pravna prepreka, onda ste raspravu forsirali deset do sedam i činjenica je da drugi dan u novinama ni jedne riječi nisam mogao pročitati o toj raspravi i činjenica je da sam nešto sitno malo čuo u večernjim vijestima na Hrvatskom radiju. Na televiziji, koliko sam uspio pratiti nisam uspio vidjeti ništa. Cilj je postignut, ali kratkoročno jer sada je rasprava zapravo o tome istome, samo u nekoj drugoj točci dnevnog reda. Bilo bi dobro da se pripremite drugi puta malo bolje pa da nekako spojite te dvije točke tako da onda ipak uspijete sakriti od javnosti sve što mislite da trebate sakriti. A nemojte skrivati jer dolazi vrijeme istine sve više i više jer smo mi, i sami govorite ste više demokratsko društvo. Ono što želim reći vrlo kratko povodom ovog izvješća kojeg na žalost iz istih razloga kao što su govorili gospodin Beus, gospodin Lesar, gospođa Antičević-Marinović i drugi, zbog toga što je izvješće neuvjerljivo, kontradiktorno, u određenim dijelovima neistinito, ne mogu naravno za njega glasati. Ali osvrnuti ću se samo na citat na na stranici 11 ovog pasusa gdje se govori o sljedećem. Na upit Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kao i više novinara i drugih agencija je dala mišljenje da se prema postojećim važećim propisima registar hrvatskih branitelja ne može objaviti. Ravnatelj agencije je s više priopćenja objasnio takvo stajalište objavljeno, između ostalog i na web stranicama agencije. gospodine ravnatelju, vi i vaša, odnosno agencija nije to vaša, to je državna agencija, to je naša agencija koju vodite slijedite izravno naputke očito gospođe Kosor koje žao mi je što je ovdje nema, ali trebala bi biti jer to se očito tiče prije svega nje koja je stotinu puta u javnosti ponavljala da samo zbog toga što zakonske prepreke postoje, nije nekad definirala, nekad je, nekad je rekla da je to Zakon o zaštiti osobnih podataka, nekad je rekla da je to Pravilnik o registru branitelja, nekad je rekla nešto drugo da se ne može taj registar objaviti. Pa dajte molim vas gospodine Lacko i vi pripomognite tome da se otklone zakonske i druge pravne prepreke, napravite takav tekst jedan i drugi i treći koji treba da bi se mogao konačno taj registar objaviti. Ako vam treba pomoć, ja ću vam svakako pomoći. Ja o tome nešto znam. Ali ako vi to nećete u dogledno vrijeme napraviti, onda će vam se opet pred Saborom pojaviti, ali vjerujte ovaj puta vrlo seriozan prijedlog za otklanjanje svih mogućih sumnji koje su zastupljene u bilo kojem propisu, a da bi se registar branitelja mogao objaviti. Ali samo podsjećam na jednu činjenicu. Gospodo i gospođe iz agencije, pa zar vama isto nije čudno da je 2003. godine bilo 407 tisuća branitelja, a danas ih ima oko 500 tisuća. Meni je to čudno, ali ja bih barem istraživao, ja bih pogledao gdje su uzroci toga, pa bih pokušao nešto napraviti, a dobro je rekao na prošloj raspravi, sad moram to reći ovdje kad nije to, da tako kažem evidentirano u javnosti iz razloga koje je sam rekao jedan predstavnik HNS-a da ste doista hrabri svi skupa koji u tome sudjelujete kada to sve krijete pa kad jednog dana to dođe na vidjelo, onda će se pokazati vjerojatno. Ja još uvijek to sam i zadnji puta rekao, sumnjam samo da je to tako. Dakle da jedan dio branitelja ne zaslužuje status branitelja. Ali da bi se ta moja sumnja recimo, sumnja svih drugih novinara itd. dijela javnosti otklonila, dajte to otklonite na način da se objavi taj registar branitelja. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda i dvije replike. Prvo je ispravak netočnog navoda, uvažen zastupnik Davor Huška. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Htio bih ispraviti netočan navod gospodina Šprema koji je rekao da se podaci o hrvatskim braniteljima kriju. Podaci o hrvatskim braniteljima se ne kriju. Svi hrvatski branitelji su uredno evidentirani u Ministarstvu

Imamo replike dvije. Prvo je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa dobro ste kolega Šprem rekli. Da je gospođa Kosor najprije rekla da bi ona objavila te podatke, ali da je priječi Zakon o braniteljima. Pa smo mi napisali amandman na taj izmijenjeni zakon koji se u međuvremenu mijenjao po nekim drugim osnovama, pa je Vlada odbila taj amandman. Dakle zbog čega i kome služe oni koji su dobili prava, a ne pripadaju im? I kakvu to korist ima ima vlast od toga? Jesu to birači? Jesu to glasači? Što je to? I nema gore uvrede za branitelje nego dati takva prava koja pripadaju samo braniteljima, onima koji to nisu. A vi gospodine ravnatelju, vi dajete nezakonito mišljenje jer to mišljenje nije na zakonu osnovano, jer dapače odredba članka 7. onaj stavak koji sam vam citirala, upravo daje obvezu da se radi o javnom interesu i da ti podaci moraju biti javni. Dakle nije se trebao niti mijenjati zakon. Ali da budemo još transparentniji, da zakoni sliče ne na zakone koji se tumače i jezično i smisleno nego da budu zaista slikovnica, mi smo napisali i takav amandman, doslovno nacrtali pa je Vlada ipak odbila. Toliko.

da pomognu da se otklone zakonske prepreke ako ih ima da bi se objavio registar. Ja mislim gospodine Šprem da vi bitno precjenjujete kapacitete i kvalitetu ove agencije bez obzira što ima 26 zaposlenih, što ima ukupno manje od tisuću predmeta pa kada to podijelite sa 200 radnih dana i 26 ljudi onda vidite zapravo kako je lijepo raditi u agenciji koja radi tako i daje takva mišljenja koja očito nikoga ne obvezuju nego samo nas u Saboru. Naime, razvidno je iz ovoga izvješća da kada agencija i utvrdi da se prekršio propis kao što je npr. u slučaju Ministarstva obitelji i slučaj Erste investa, nikome se ništa ne dogodi nego čak se HVIDRA-i koja je tražila to, taj odnosno odbije se njihov zahtjev kao neosnovan, a iz aviona se vidi da je tri godine netko mimo propisa mogao koristiti i zloupotrebljavati te podatke, a taj netko to su svi zaposlenici toga trgovačkog društva. I drugo, ako je već razvidno i u javnosti rečeno, ministrica je rekla osobno da je u registar unijela i matični broj branitelja, a nigdje ne piše da se to smije raditi, pa tko je pitao ministricu za junačko zdravlje na koji način je ona zamislila kršiti zakone, odnosno koja je njena odgovornost. Pa agencija nije u stanju očito utvrđivati tu odgovornost, jer u čitavom ovom materijalu vi nemate ni jedan jedini podatak o eksplicitnoj konkretiziranoj i lociranoj odgovornosti za stanje u ovom sektoru. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Boris Šprem. Izvolite. **Šprem, Boris (SDP)** Uvaženi kolega Beus, moram vam reći da ovaj vaš sarkastičan, repliku repliku koju ste dali meni, barem onaj prvi dio, moram kazati da zakone, odnosno zakonske tekstove, izmjene i dopune pripremaju inače tijela koja su zadužena i za provođenje tih zakona. Zato sam ja to rekao i svjestan toga da je gospodin Lacko i u onom prvom reagiranju na traženje Ministarstva obitelji i međugeneracijske solidarnosti da skratim naziv, kada je dobro reagirao, dakle on je očito dobro svladao materiju i njegovi suradnici, samo treba tako nastaviti. Dakle otkloniti sve one prepreke koje postoje na putu pravne, da bi se registar branitelja u ovom slučaju mogao objaviti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I imamo zadnju raspravu pojedinačno, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle za ovu raspravu sam se javio nakon što je kolega Richembergh govorio u ime kluba HNS-a. I ako je točno ono što je kolega Richembergh rekao, a nema razloga sumnjati da je to točno jer je potkrijepljeno citatima i argumentima pa je to teško oborivo, onda mi imamo problem i to ne mali problem. Članak 28. Zakona o zaštiti osobnih podataka kaže: "U obavljanju poslova utvrđenih zakonom, Agencija je samostalna i odgovara Hrvatskome saboru." Po svemu sudeći, agencija nije samostalna. Agencija postupa po nalogu Vlade upravo jednog ministarstva, upravo Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. To je dokazano. Vi ste u 2007. godini dali jedno mišljenje po kojem smatrate da ministarstvo nema obavezu objaviti registar branitelja, zakonsku, da ima zakonsku zapreku nego naprosto nema obavezu, ali ako to želi može objaviti registra branitelja, dali ste takvo mišljenje. A onda je došlo do intervencije ministrice Kosor, koja se nastoji izvući iz te obaveze, i svoje mišljenje mijenjate i dajete drugačije mišljenje. Ja ne znam zbog čega je ministrica Kosor intervenirala na taj način, zašto joj nije pasalo vaše prvotno mišljenje, a još mi je manje jasno zašto ste vi kao čelnik agencija koja po zakonu mora djelovati samostalno, podlegli tome pritisku. Vidite, u odnosu prema objavi ovog Registra branitelja, taj odnos je dvojak. Jedni koji misle da im je mjesto u tom registru, koji su ponosni zbog toga što su bili branitelji, nemaju ništa protiv toga da se registar objavi, dapače. Dugi, koji se boje objave registra, a valjda se boje zbog toga što ih je strah da će se tamo naći i njihovo ime, a znaju i oni i svi oko njih da nikada nisu bili branitelji i da su taj status stekli tko zna kako na koji način, a status dakako nije samo status. On donosi neka prava i neke privilegije. U tom sukobu između ovih koji su ponosni što su branitelji, koji hoće da se registar objavi i onih koji se skrivaju, koji nastoje pobjeći od toga, vi stajete na stranu ovih drugih, po volji ministarstva. E sad gledajte, ovaj postupak vaš je jako opasan jer ako agencija, tako važna agencija koju vodite, nije samostalna u odnosu na Vladu, a vaši postupci pokazuju da nije samostalna nego slijedi naloge Vlade i to u ovakvom relativno benignom slučaju kao što je objava registra branitelja, ja se pitam kako ćete postupiti u nekom drugom slučaju. Vlada je izvršna vlast. Ona ima represivni aparat i ona ga može okrenuti protiv građana. Kako građani mogu vjerovati vama da ćete štititi njihove interese ako represivni aparat zloupotrijebi njihove osobne podatke, a onda od vas naruči pozitivo mišljenje. I vi ga date, kao što ste ga dali u ovom slučaju. u tom članku 28. Zakona o zaštitit osobnih podataka piše dakle da je u obavljanju poslova utvrđenih zakonom Agencija samostalna i da odgovara Hrvatskom saboru. I ovaj drugi dio te odredbe vi očito ne namjeravate ispuniti. Naime, dokazano je da ste u ovaj izvještaj unijeli jedan falsifikat. Čuli smo kakvo ste mišljenje dali 2007. godine, a u Izvješću o radu baš za tu 2007. godinu vi zapravo trpate kasnije jedno mišljenje iz 2008. Time radite falsifikat. Pokušavate obmanuti Hrvatski sabor, jedino tijelo kojem odgovarate za svoj rad. Vas je Sabor izabrao, ali vi morate djelovati ne u interesu većine u ovom Saboru, vi morate djelovati u interesu javnosti, morate djelovati u interesu građana. Jer građani ne samo da to od vas očekuju, oni imaju pravo na vašu zaštitu. Oni su dosad mislili da imaju zaštitu, a danas nakon ove rasprave nažalost moraju konstatirat da nemaju tu zaštitu, da se oni u vas ne mogu pouzdati. Izloženi su na milost i nemilost Vlade. Ona očito može s njihovim podacima radit što hoće, a vi joj zato dajete alibi. Vi ju pokrivate. I onda to još pokrivanje falsificirate u izvještaju i s time dolazite pred Hrvatski sabor kojem odgovarate. Ovo izvješće zbog svega ovoga, ne samo da ne treba prihvatiti nego se ne smije prihvatiti. Ono se ne smije prihvatiti, a odgovornost za vaše postupanje bi trebalo pokrenuti i to pred ovim Saborom. Hvala. Zahvaljujem. I zaključujem raspravu. Želi li predstavnik dodatno obrazložiti, završnu riječ? Da. Uvaženi Franjo Lacko, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka. Izvolite. dakle i pojasnim neke, inače zahvaljujem svima bez obzira da li je netko gledao pozitivno na izvješće ili kritike. Ja čak eto mogu reći da zapravo dio kritika je potpuno Ja bih volio da smo imali više nadzora, da smo nekih akcija imali više, da smo bili više u medijima. Prema tome znači taj dio moram reći da ste apsolutno u pravu. Ja sam pokušao kada je u pitanju broj ljudi gdje ste mnogi spominjali to i zato upravo i mislim knjigu znači za vas izraditi, a bio sam na brzinu onako ono rekao, odvukao taj broj ljudi je znači … /Govornik se ne razumije./ … na veličinu zemlje. Vi ćete sad vidjeti koliko, da li baš ima ovdje previše ljudi obzirom znači na zadatke i obveze koje agencija ima. Dakle, Makedonija koja ima 17, sve baltičke, bilo koja baltička zemlja: Estonija, Latvija i Litva, svaka od njih, vi znate njihovu veličinu, ima više. I da ne bih dalje nabrajao. Evo, ja bih sad išao, na kraju bih registar i to ste najviše doticali, ali bih prije onda znači mogao nešto drugo tako da ne bi o registru svakom pojedinačno odgovarao. Evo, kad je u pitanju matični broj građana, znači svjestan sam toga da on od 2002. dakle uopće ne sumnjam u dobre namjere, znači jer se već tada htjela štititi privatnost, međutim sve baze baze i svi softveri itd., sve baze podataka bile su bazirane na tom broju. I od onda pa do danas, vjerojatno će sad ovaj osobni identifikacijski broj pomoći 0da se znači to eliminira u najvećem dijelu, ali uglavnom tu su problemi znači postojali i sigurno da nije ova agencija u mogućnosti da to eliminira jer jednostavno to je, dakle tu postoje određeni problemi i pravne praznine.

gospodin Beus je rekao da smo mi dali politički komentar, ne, mi to ne možemo, ne smijemo niti smo dali. Mi smo jedino se osvrnuli znači da je da je jednostavno krivo pročitano da smo dakle s onim mišljenjem iz 2007., da se iz onog može iščitavati znači objava, što nije točno. Samo znači samo smo to konstatirali i utvrdili. Kada su u pitanju matični brojevi u bankama kao i nekima drugima. Evo rekao sam, znači tu postoje neki problemi. Čini se da banke za početak, znači one su tražile taj broj i nakon naše intervencije oni traže i nekoliko od vas zastupnika je isticalo, osobne primjere, znači da je kod tražena oni su automatski tražili i privolu. Nije bilo kao ranije. ranije. Tražena je privola. Što mi možemo ako je netko dao privolu? Hoće poslovati sa bankom, postoje određene krađe identiteta. Vi znate da je bio slučajeva da je netko digao 100 tisuća kuna, predstavit će se kao drugi čovjek itd. Jednostavno mislim da sada nemamo drugih rješenja, nego onaj koji želi poslovati sa bankom, znači da je normalno sa privolom, znači ukoliko želi poslije on će to i dati. ukoliko ne želi, mi ne možemo banku prisiliti niti imao instrumenata da stupa u neki građansko parni odnos, znači davanje kredita i bilo što, znači bez privole tog čovjeka. Uvaženi zastupnik gospodin Lesar spomenuo je Sloveniju. Znači primjer Slovenije je prilično teško uspoređivati, jer tamo je povjerenik za zaštitu osobnih podataka ujedno i povjerenik za prava na pristup informacijama. Dakle, tu ima svega nekoliko zemalja Slovenija, pa nešto od toga Mađarska, Finska znači ti primjeri su prilično u Europi znači za nas, zapravo u sadašnjem momentu dakle i ne možemo ih prihvatiti, jer kažem imaju sasvim drugu strukturu i organizaciju, a inače mi dobro surađujemo sa Slovenijom. I to je bila prva zemlja gdje smo mi išli da vidimo njihova iskustva. Kada su u pitanju sindikati, pa mi smo davali mišljenja i odgovore kako sindikatima tako i drugima. E sada prihvaćam da upozorit ćemo ih možda gospodarske subjekte, odnosno sve Gospodarsku komoru. I to je ono dakle što mi možemo napraviti. Da se možemo negdje zabuniti dokaz je to ako je možda u nekoj rečenici pisalo i još i nabrojeno sve lokalna uprava i samouprava i regionalne, znači bilo je u jednoj rečenici gdje se mogla potkrasti ta greška.

Dakle, svaki od nas kao pojedinac je zaista vlasnik svojih podataka. Međutim, usporedio bih to kada je netko vlasnik nekretnine, da i on može ograničiti, negdje će biti pravo dužnosti preko nekog poljoprivrednog zemljišta, negdje će biti ograničenje gradnje itd. Znači, nije apsolutno to naše pravo da bi mi mogli, dakle bilo uskratiti da nam negdje u zakonu, radi izvršenja nekog zakona da nam se uzmu podaci, a isto tako nismo mi ni kao vlasnici tih podataka uvijek moguće objavljivati. Dali može netko tko radi u USKOK-u objaviti svoje podatke? Ja mislim da je to prilično jasno. Tu djelomično spada i recimo registar. Kada je u pitanju, jer je više zastupnika istaklo znači sankcije.

Međutim vi primjećujete da zakon ipak ima malo možda premalo razrađene neke odredbe i vjerojatno ćemo biti prisiljeni da jer ovo je bilo nekakvo krpanje kako neki kažu izmjene i dopune. Vjerojatno će biti potrebno donijeti jedan novi novi detaljnije razrađen zakon. Ali kažem takav kakav jeste zapravo usvojio sva načela iz Direktive Europske unije, sva bitna načela. Istovremeno iz one konvencije 108. prema toma zakon je dobar. Ali gledajte, upravo ste vi spomenuli sankcije. Ova agencija prema tom zakonu kakve kakve sankcije ima na raspolaganju? Znači ona u biti direktno ne može izreći niti jednu sankciju, nego pokreće prekršajni sudom, dakle pokreće tamo postupak. I mi imamo do sada tih presuda gdje oni koji su zakon prekršili gdje normalno snose odgovornost. Dio tih je zahtjeva zastario i dio je negdje smo mi odbijeni. Znači nađeno je da agencija u nadzoru možda nije dobro utvrdila činjenice. Obzirom da se stvara tko šta je god agencija nova, ima malo godina, pa sudovi naši isto, tek se stvara ta sudska praksa i normalno da ćemo vidjeti kojim i kako će to dalje ići. I to bude mogla biti nama pomoć da jednog dana zakon poboljšamo i da te sankcije budu boje. Mi ne možemo protiv nekih se lako boriti jer Hrvatska vjerojatno u kršenju ovih Zakona o zaštiti podataka, o kršenju Odredbi o privatnosti, ona je negdje vrlo slična članicama Unije, pogotovo istok i srednja Europa. Prema tome, kršenja ima. Međutim, ne u nekoj većoj mjeri nego vrlo smo kada su u pitanju banke, kada su u pitanju neke druge ustanove. Onaj slučaj "Konzuma" i "Hrvatske pošte" toga dakle od Slovačke do Estonije isto također ima. Ja sada ne znam da se ne bih zaista osvrtao na ovako neke gdje sam ono rekao da zaista uvažavam to morat ću to dobit ćete detaljno da vidite veličinu zemlje i vidjet ćete broj zaposlenika, djelatnika. Vidjet ćete da Hrvatska tu racionalno radi. Slažem se da jednim dijelom nas se doživljava da smo u ilegali, ali shvatite da ovaj kratak rok u kojem se agencija trebala ustrojiti. Kada mi moramo nekako u trku, neću reći u hodu, nego u trku, i neke druge zakone kada je u pitanju područje zaštite osobnih podataka dakle usuglašavati sa Unijom, onda normalno da prioritet je uvijek imala Unija. Dalje, ja bih morao sada reći na obzirom da su neki zastupnici govorili o popisu birača. Vidite to se rješava valjda prema Zakonu o biračima. Agencija tu može uvijek samo se osvrnuti na ono što piše tamo u tom zakonu. Na žalost, vidite jedna stranka je zloupotrijebila taj popis birača. Jer vidite on služi samo u jednu svrhu, a uvijek će zakon reći u koju svrhu netko služi samo zato da upravo političke stranke mogu nadzirati da se da se uopće izbor vrši prema zakonu i na taj način znači normalno da se kontrolira da se tu ne rade greške. Ova agencije ne može znači utjecati na to ako netko te adrese koristi u jednu drugu svrhu a to je bilo bilo upućivanje propagandnog materijala na te adrese. I to je bilo, ja sam to ispustio, mislio sam da to nije vrijedilo jer je to prošlo i tako. Dakle, to je bio upravo HNS koji je bio i predlagao ovaj pravilnik. Jedino je znači on iz onog jer njihovo obrazloženje u početku koje je bilo da su koristili telefonski imenik brzo su ljudi koji su nam se žalili dokazali da njih u imeniku nema. tome, evo znači šta ćemo mi moći? Ja se slažem kad budete dali zahtjev da agencija ide tamo, da vidi ali samo može ono što piše u Zakonu o popisima birača. Ona izvan toga nema šta da radi. Ja bih sada zaista išao na ono što je bilo nekako najviše oko registra hrvatskih branitelja. Ono što smo mi ako je pisalo u mišljenju da ne mora pa to obuhvaća, to isto također obuhvaća ako nije znak jednakosti ali gotovo isto znak jednakosti, služili smo se drugim terminom znači da i ne može. Ova agencija ne vidi jer ne može se reći da mi moramo označiti nego neka netko kaže po čemu se može objaviti, gdje je ta odredba. Jer, rekli smo temeljno je kako se podaci objavljuju i to ne kod nas nego bilo gdje i kako se prikupljaju, kako se obrađuju. dvije dakle stvari, privola ispitanika, to je pojedinac građanin kojega zakon gdje upotrebljava izraz ispitanik i zakon. Mi ne moramo pitati nikoga tko stupa u radni odnos da li će nam dati. Pa dat će nam on podatke i mi moramo njegove podatke dostavljati da bi on mogao imati tamo prava jednog dana iz mirovinskog, zdravstvenog itd. Prema tome, molim vas lijepo to može bez zakona. Dakle, privola ili zakon. Vidite, ovdje niti ima privola koja bi morala biti jedinstvena, znate da je to nemoguće približno 500 tisuća ljudi tražiti privolu. I drugo isto tako u zakonu nema. Vidite, između registra i zakona ima nekako jedna stvar između onog Pravilnika o pravima hrvatskih branitelja odnosno Pravilnika o registru. Vidite, tu ima jedna. Sabor, dakle Ured za zakonodavstvo o čemu ste vi raspravljali morao je dakle vidjeti da ne bi čak bilo dobro kad bi bilo moguće da ministrima određujete, naređujete, vi ih morate tražiti da ispunjavaju u najvećoj mjeri da poštuju zakon. Znači da postoji u zakonu i ne mogu ići šire kad je u registru pitanje što je to u zakonu, šire nije moguće jer inače došli bi na jedno sklisko tlo gdje bi bilo svašta moguće a tu trebamo poštedjeti uvijek izvršnu vlast. Evo to je ono što ne bih mogao prihvatiti onu konstataciju da da je nama netko naredio. Nije, evo dok sam ja tu neće nam nitko narediti. Međutim, upućujem vas evo da bi bolje, mi ovdje nemamo vremena, na informator gdje, ja ne poznam tog čovjeka doktora …/Govornik se ne razumije./… pa mogu spomenuti gdje detaljno pravno obrazlaže to. Evo, to bi bilo prilično lijepo da se. Prema tome, šta je mogla konstatirati, utvrditi agencija, znači da zakonskih pretpostavki nema. Dalje, kad je u pitanju vi znate da ova agencija nije u mogućnosti da predlaže nikakve promjene zakona, ona svoj vlastiti, ona može inicirati u vezi svog zakona ali opet nije predlagatelj. Vi ste vidjeli kod onih, dakle tu nije bilo agencije jer predlagatelj zakona vi to jako dobro znate agencija nije mogla biti. Osvrnut ću se kad je u pitanju i onda ovo posljednje matični broj građana koji je upotrijebila dakle ministrica. Vidite zakon nas tjera odnosno svi uopće zakoni otprilike da mi kad prikupljamo podatke uvijek imamo na umu svrhu. Činjenica znači da smo imali kod poreza pa kod branitelja i na još nekim mjestima imali smo poteškoću da niste mogli utvrditi ako niste tražili matični broj vi niste mogli do kraja izvršiti tu svrhu. Dakle, da li da, na otocima vi znate koliko ima ljudi s istim imenom i prezimenom. Ako nema matičnog broja vi niste kadri to do kraja izvršiti. I kao ono posljednje, kad je u pitanju registar meni je isto zanimljivo. Tu se javljaju još neka načela, odredbe itd., pravila pa ne bi bilo loše kada već se spominju i zakoni i tako neke inicijative da se konzultiraju i stručnjaci za to novo, znači novo registarsko pravo, možda profesorica Josipović ili još neki. Registar ima svoja pravila, kako se donosi i tko ga donosi, koja su mu načela i da li je moguće i tko će ga mijenjati. Ako ga može pojedinac mijenjati molim vas lijepo. Ja lijepo. Ja se još jednom zahvaljujem, vidim već da ste i umorni, svima. Dakle, neke kritike zaista mogu prihvatiti, međutim ovo kad je u pitanju registar to zaista mi tu nemamo šta uraditi. I isto tako, dostavit ću vam u roku dva, tri mjeseca ovu knjigu u kojoj ćete vidjeti usporedbe broja djelatnika u u ovim agencijama, vidjet ćete niz drugih primjera šta je recimo isto u drugim državama i ovo kad su u pitanju banke i tako. Tu postoje određeni problemi ali to nije u pitanju samo Hrvatska, toga znači ima i dalje gdje jednostavno je onaj u poziciji, banka je u poziciji da ako netko želi s njom poslovati nažalost od te druge strane traži određene podatke. Evo, ja vam se zahvaljujem na pozornosti. I ako baš treba dodatno nešto, tu sam. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče. Pokušat ću ispraviti jedan navod koji je po meni netočan a to je da će se problem koji je nastao ukidanjem JMBG-a 2002. na neki način riješiti ili sanirati uvođenjem osobnog identifikacijskog broja. Pokušat ću obrazložiti. Jedinstveni matični broj građana je bio idealni primarni ključ za bilo koju bazu podataka i upravo logika njegovog činjenja nedostupno je bilo to da se pomoću tog broja onemogući da se pretražuju takve baze podataka. Ukoliko bi mi umjesto JMBG-a imali novi JMBG a to je ovaj osobni identifikacijski broj i ukoliko bi on bio dostupan i jednako primarni ključ za sve baze podataka onda nije bilo ni smisla ukidati JMBG jer u JMBG-u je pisao datum rođenja koji ionako je više-manje javna stvar i neki podaci o mjestu rođenja. Prema tome, ne bi bilo dobro da OIB bude ustvari samo jedna zamjena za JMBG. dopustite samo još jednu rečenicu. Mnoge tvrtke umjesto JMBG-a sada koriste brojeve koji su nastali kao permutacija JMBG-a pa onda samo promjene znamenke, to isto bi trebalo zabraniti. bilo kakav algoritam koji osobni identifikacijski broj čini bilo kakvim primarnim ključem. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče prekoračili ste vrijeme i ne vidim ispravak. Mislim, moramo ispravak napraviti. …/Upadica Ne možete više dobiti riječ vi ste svoje završili, mi smo isto tako ovu točku završili. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se za to steknu uvjeti. **Bebić, Luka